pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnog poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice. Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 176 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Dozvolite

Želim i ovde sa ovog mesta, pošto smo sada svi ovde, da najoštrije osudim pretnje koje su stigle na račun potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije Vladimira Orlića,

preti bilo kom građaninu Srbije, a naročito kada su u pitanju one koje je narod izabrao na izborima svojom većinskom voljom, isto kao što je i moralno nedopustivo da bilo ko napada bilo čiju porodicu, decu, majke i sve ostalo, kao što sa rade sa porodicom predsednika Vučića. sam želeo da ovo kažem u ime Narodne skupštine Republike Srbije.Prelazimo na odlučivanje, dame i gospodo.Podsećam vas da na predloge zakona iz tačaka od 1. do 5. dnevnog reda nisu podneti amandmani, tako da će Narodna skupština saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o predlozima zakona, u celini.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za stečaj nezaposlenosti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.Druga tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.Treća tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

organa.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

smo sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanjima međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma ( tačke od 6. do 10. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Šesta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno - 187, za -186, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Sedma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 187, za - 187.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

zakona.Deveta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno - 187, za -186, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Sedma zakona.Deseta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 187, za - 187.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačke 12. i 15. Ustava Republike Srbije Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o prestanku funkcije predsednika sudova i vrši i druge izborne nadležnosti.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Jedanaesta reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije , u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 187, za – 187.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Jedanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini.Samo da vas podsetim da sam zakazao za utorak, 18. maj,1 sednicu sa 11 tačaka dnevnog reda sa nizom veoma značajnih zakona.Zahvaljujem se na dosadašnjem radu.